um aðgengi að Nyxoid-nefúða eða sambærilegu lyfi, frá Söru Elísu Þórðardóttur; frá utanríkis og þróunarsamvinnuráðherra vegna fyrirspurna á þingskjölum 1134, um tollasamning við Evrópusambandið, frá Sigurði Páli Jónssyni, á þskj. 1130, um ráðgjafarþjónustu, verktöku og tímabundin verkefni, frá Gunnari Braga Sveinssyni,

Það er leiðinlegt að segja frá þessu hérna, virðulegi forseti, vegna þess að þetta kjörtímabil hefur verið óvenjufriðsælt, eins og Vinstrihreyfingin – grænt framboð ætti hvað best að geta vitnað um. Það er leiðinlegt að þurfa að fara í einhvern slag við formann atvinnuveganefndar yfir jafn einföldum hlut og að setja mál á dagskrá.

í nefndum fær ekki eðlilega afgreiðslu út úr þeim. Það hefur sem betur fer ekki borið mikið á þessu undanfarið en þó eitthvað. Ég held að það væri bara jákvætt fyrir þingið ef við hættum að vera með þennan leik í gangi í nefndum, að mál sem eru tilbúin séu borin upp til atkvæðagreiðslu um hvort þau geti farið út

Ef fólk getur lagt pólitíska leiki til hliðar og unnið vinnuna sína er það betra fyrir alla.

Önnur mál hafa haft forgang og í öllum nefndum er forgangsröðun mála. Það mál sem hér liggur fyrir á eftir hefur ekki verið rætt efnislega hjá nefndinni, það á eftir að ræða það efnislega

Ég vil spyrja forseta hvort ekki sé ástæða til þess að forseti fundi með formönnum fastanefnda, vegna þess að mér er kunnugt um að í mörgum nefndum

samþykktar. Núna vitum við öll sem hér erum að dagskráin hefur verið uppfull af þingmannamálum á þessu þingi. Við höfum haldið hér uppi dagskránni, stjórnarandstöðuþingmenn. Það gengur ekki og er ekki til sóma fyrir þingið ef það á síðan ekki að hleypa þeim málum út úr nefndum sem eru tilbúin. Ég vona forseti hugi að þessu vegna þess að það mun ekki verða friður ef þetta ætlar að ganga illa.

og fólk sem þekkir þær betur en ég. Þó vil ég fagna þeim orðum hv. þingmanns að málið komist á dagskrá. Það eru gleðifréttir. Ég fagna því.

hefur upphaf þess gjarnan verið í formi þess að þingmannamál eru þar á dagskrá. Það er alveg rétt að hér þarf að forgangsraða málum og ríkisstjórnarmál ganga jú fyrir. En um leið vil ég segja að í anda þess góða samstarfs sem ríkt hefur tel ég einboðið að við setjumst yfir það að halda slíku góðu andrúmslofti og fara vel yfir hvort við getum meðfram öllum þeim

Herra forseti. Það er kannski bara ágætt að fá þessa umræðu hérna í þingsal. Hv. þm. Helgi Hrafn Gunnarsson hefur þá ekki skilið orð mín rétt í morgun, að ég ætlaði ekki að setja þetta mál á dagskrá þó að það væri ekki komið enn á dagskrá.

Ég vona bara að hv. þingmaður kjósi frið en ekki stríð og ég er friðarsinni og set bara upp hvíta flaggið og við fjöllum um þetta mál á næstunni, fyrr en síðar, eins og ég sagði.

Fyrirtæki stafvæðast, við þróum gervigreind og sjálfvirknivæðum fleiri og stærri hluta samfélagsins. Þegar samtvinnast viðskiptahættir hins frjálsa markaðar og tækni fjórðu iðnbyltingarinnar verðum við að standa vörð um vinnandi stéttir samtímans, ellegar fáum við ekki lengur ráðið við anda undirdjúpanna sem fjórða iðnbyltingin kemur til með að vekja upp. Uppbrot á samfélagsgerðinni mun reyna á innviði samfélagsins en þar hefur ríkisstjórnin leitt með góðu fordæmi og byggt brýr inn í framtíðina, brýr sem treysta grunngildi lýðræðisins, mannréttindi, jafnrétti, jöfnuð og velferð. Í því tilliti má benda á aðgerðaáætlun vegna fjórðu iðnbyltingarinnar í 27 liðum og stefnu Íslands um gervigreind. Í öllum breytingum felast tækifæri. Með sjálfvirknivæðingu hefur opinber þjónusta færst nær fólki um allt land. Þrúgandi umsóknarferli og biðraðir heyra sögunni til með tilheyrandi hagræðingu fyrir fólk og stofnanir en ekki síður fyrir umhverfið. Í sjáanlegri framtíð verður heilbrigðisþjónusta aðgengileg fólki um land allt á nýjan hátt og það hefur reyndar þegar hafist. Það kemur til með að spara löng ferðalög og það sparar líka útblástur. Þessa þætti ber að treysta þegar við höldum áfram héðan, að fjórða iðnbyltingin verði í þágu almennings í landinu en ekki á forræði fjármagnsins eins og hætt er við. Forseti. Það er ekki úr vegi þegar við stöndum frammi fyrir þeim áskorunum sem fjórða iðnbyltingin hefur í för með sér að veita því athygli sem Marx benti á, að við endalok sögunnar væru það vélar og tæki sem ynnu verkin og maðurinn væri þá frjáls undan brauðstritinu. Hvort það er sú framtíð sem við stefnum að er að öllu leyti í okkar höndum. Virðulegi forseti. Ég þarf að ræða hér mál sem þingmönnum er kannski hvað minnst annt um að ræða vegna þess að það er tabú, það er óþægilegt, en það er líka alvarlegt. Það er 210. gr. almennra hegningarlaga, grein sem bannar klám á Íslandi, nánar tiltekið framleiðslu og dreifingu. Nýlega hefur orðið mikil umræða á netinu um hlaðvarp þar sem fram hefur komið fólk sem starfar við framleiðslu téðs efnis, sem er ýmist kallað erótík eða hvaðeina, hvað við köllum það er svo sem ekki aðalatriðið.

Nú er fullkomlega eðlilegt, og nauðsynlegt reyndar, að fólk tali um mögulegar neikvæðar afleiðingar kláms, bæði framleiðslu, dreifingu og neyslu. Það er sjálfsögð og þörf umræða, virðulegi forseti, en 210. gr. almennra hegningarlaga fjallar ekki um að vernda fórnarlömb mansals eða hjálpa fólki úr aðstæðum þar sem það neyðist til að taka þátt í kynlífsiðnaði,

Það er ekki bara tímaskekkja, virðulegi forseti, það kemur niður á hagsmunum sama hóps, mögulegra fórnarlamba mansals, að hafa slíka grein og að mínu mati eigum við að afnema hana. hana. Ég veit að þetta er tabú og getur verið erfitt samtal, fólki er heitt í hamsi þegar kemur að þessum málefnum og ekki við neinu öðru að búast og við skulum bara öll bera virðingu fyrir því. En höfum það á hreinu: Það er aldrei siðlegt eða í lagi að refsa fórnarlömbum.